Моля, продължете с представянето на редакцията на § 4, госпожо Шевкед.

Този закон се прилага за заявките за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила. решение до влизането му в сила. (2) Този закон се прилага за исканията за отмяна и заличаване на регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила. сила. (3) Регистрациите на географските означения по отменения Закон за марките и географските означения за спиртни напитки, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 110/2008,

и за ароматизирани лозаро-винарски продукти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 251/2014, се прекратяват от деня на влизането в сила на този закон. (4) Производствата по заявките за регистрация на географско означение за спиртни напитки, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 110/2008, за продукти по чл. 92, § 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и за ароматизирани лозаро-винарски продукти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 251/2014, или по заявките за вписване на ползвател на такова географско означение, по които до влизането в сила на този закон няма влязло в сила решение, се прекратяват. (5) Производствата за нарушения на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 1151/2012, по които няма влязло в сила решение до влизането в сила на този закон, се прекратяват. (6) Притежател на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012, не може да предявява иск за нарушение, извършено до влизането в сила на този закон. (7) Не се образуват административнонаказателни производства, а образуваните се прекратяват, за нарушения на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012, извършени до влизането в сила на този закон. закон. (8) В тридневен срок от влизането в сила на този закон, Патентното ведомство уведомява Международното бюро за прекратяването на националните регистрации на географски означения, въз основа на които са направени международни регистрации. (9) До 6 месеца от влизането в сила на този закон всички обстоятелства, подлежащи на вписване в Държавните регистри на марките и на географските означения, се публикуват и в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.“ Благодаря Ви. Изказвания? Сега вече имате думата, господин Сабанов.

Бихме ли могли да групираме или държите девет алинеи една по една?

за ал. 5. Гласували 118 народни представители: за 19, против 27, въздържали се 72. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване

продължете с представянето на текста.

на чл. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 10: „§ 10. В Закона за

за допълнителна закрила досие на хартиен и електронен носител, което включва цялата документация по издаването на защитния документ и последващите вписвания. случаите на чл. 67, чл. 72а, чл. 72б, ал. 2 и чл. 72в досието включва цялата документация във връзка с действията, предвидени в този закон. закон. (2) Право на достъп до досието на изобретението, полезния модел и сертификата за допълнителна закрила имат заявителят, притежателят, представителят по индустриална собственост, юрисконсулт от администрацията на заявителя или притежателя, както и адвокат, писмено упълномощен от заявителя или притежателя. Достъп до досието има и лице, което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от заявителя или притежателя. (3) Право на достъп до административната преписка по образувано производство по спорове имат страните, участващи в тях, представителите по индустриална собственост, юрисконсулт от администрацията на заявителя, притежателя или искателя, адвокат, писмено упълномощен от заявителя, притежателя или искателя, както и лице, което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от тях. (4) Всяко лице има право на информация за данните, съдържащи се в досието на изобретението, полезния модел и сертификата за допълнителна закрила, които подлежат на вписване. вписване. (5) След публикацията по чл. 51 всяко лице има право да получи достъп до заявката за издаден патент, така както е подадена. (6) След публикацията по чл. 77, ал. 1 всяко лице има право да получи достъп до заявката за регистрация на полезния модел, така както е подадена, и по доклада по чл. 75е, ал. 3. (7) Трети лица, по отношение на които са вписани допустими от закона обстоятелства, имат право на достъп само до документацията, въз основа на която е извършено вписването. (8) Правото на достъп до досие включва правото на оправомощените по този закон лица да се запознаят и да получат копия от всички материали и документи, които се съхраняват в съответното досие, с изключение на вътрешноведомствените документи по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за марките и географските означения. (9) Редът за предоставяне на достъп до досиетата и за получаване на справки или извлечения от регистрите се определя с инструкция на председателя на Патентното ведомство.” 3. Членове 51а и 77а се отменят. 4. Наименованието на Глава осма „а“ се изменя така:„Мерки за защита от страна на митническите органи”.

Митническите органи прилагат мерки спрямо стоки под митнически надзор или митнически контрол, за които се предполага, че нарушават патент, сертификат за допълнителна закрила или регистриран полезен модел, при условията и по процедурите на Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (OB, L 181/15 от

и спрямо стоки, независимо дали по отношение на тях е задействан митнически режим, които са открити в резултат на проверка, осъществявана от митническите органи при упражняване на правомощията им, на територията на (3) При прилагането на мерките митническите органи събират такси за покриване на разходите по съхранението на стоките в размери, определени от Министерския съвет по реда на чл. 12 от Закона за митниците.“

Те са в България за участие в тристранна среща на народните представители от парламентарните комисии по външна политика на България, Румъния и Турция по покана на председателя на парламентарната Комисия по външна политика Джема Грозданова. Моля да ги приветстваме с „Добре дошли!“.

документация по регистрацията и последващите вписвания. В случаите по чл. 50 – 53 досието включва цялата документация във връзка с действията, предвидени в този закон. (2) Право на достъп до досието на промишления дизайн имат заявителят, притежателят, представителят им по индустриална собственост, юрисконсулт от администрацията на заявителя или притежателя, както и адвокат, писмено упълномощен от заявителя или притежателя. Достъп до досието има и лице, което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от заявителя или притежателя. (3) Право на достъп до административната преписка по образувано производство по спорове имат страните, участващи в тях, представителите им по индустриална собственост, юрисконсулт от администрацията на заявителя, притежателя на промишления дизайн или искателя, адвокат, писмено упълномощен от заявителя, притежателя на промишлен дизайн или искателя, както и лице, което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от тях. (4) Всяко лице има право на информация за данните, съдържащи се в досието на промишления дизайн, които подлежат на вписване. (5) Трети лица, по отношение на които са вписани допустими от закона обстоятелства, имат право на достъп само до документацията, въз основа на която е извършено вписването. (6) Правото на достъп до досие включва правото на оправомощените по този закон лица да се запознаят и да получат копия от всички материали и документи, които се съхраняват в съответното досие, с изключение на вътрешноведомствените документи по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за марките и географските означения. (7) Редът за предоставяне на достъп до досиетата и за получаване на справки или извлечения от Държавния регистър на промишлените дизайни се определя с инструкция на председателя на Патентното ведомство.” 3.

Митническите органи прилагат мерки спрямо стоки под митнически надзор или митнически контрол, за които се предполага, че нарушават право върху промишлен дизайн, при условията и по процедурите на Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент

(2) Мерките за защита се прилагат за всички представени пред митническите органи стоки, независимо дали са поставени под митнически режим, в това число по отношение на стоки, които са придвижвани под режим транзит. придвижвани под режим транзит. (3) Алинея 1 се прилага и спрямо стоки, независимо дали по отношение на тях е задействан митнически режим, които са открити в резултат на проверка, осъществявана от митническите органи при упражняване на правомощията им, на територията на Република България. (4) При прилагането на мерките митническите органи събират такси за покриване на разходите по съхранението на стоките в размер, определен от Министерския съвет по реда на чл. 12 от Закона за митниците.“ 5. Членове 63, 63а, 64 и 64а се отменят.

а) в т. 4 думата „местен“ се заличава, а думите „Закона за патентите“ се заменят със „Закона за патентите и регистрацията на полезните модели“;

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8: „§ 8. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:

„Регистър на сертификатите за нови сортове растения и породи животни Чл. 5а. (1) Патентното ведомство поддържа Регистър на сертификатите за нови сортове растения и породи животни. (2) Регистърът по ал. 1 съдържа:

8. име и адрес на заявителя; 9. име на автора; 10. начало на действие на сертификата; 11. заплатени годишни такси за поддържане действието на сертификата – дата на плащането и поредната година, за която се отнася; 12. актуален статус на сертификата; 13. име и адрес на представителя по интелектуална собственост, когато е упълномощен такъв. Достъп до регистъра Чл. 5б. (1) Регистърът Регистърът по чл. 5а е електронен и публичен. Той се публикува на интернет страницата на Патентното ведомство. (2) Патентното ведомство събира, организира, оповестява публично и съхранява данните, подлежащи на вписване, включително всички лични данни, необходими за целите на поддържане на регистъра и изпълнение на дейностите си закон. (3) Всяко лице може да иска справка или извлечение от съдържанието на регистъра. Досие Чл. 5в. Патентното ведомство поддържа за всеки нов сорт растения и порода животни досие на хартиен и електронен носител, което включва цялата документация по издаването на защитния документ и последващите вписвания. (2) Право на достъп до досиетата на новите сортове растения и породи животни имат заявителят, притежателят, представителят им по интелектуална собственост, юрисконсулт от администрацията на заявителя или притежателя, както и адвокат, писмено упълномощен от заявителя или притежателя. Достъп до досието има и лице, което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от заявителя или притежателя. (3) Право на достъп до административната преписка по образувано производство по спорове имат страните, участващи в тях, представителите им по интелектуална собственост, юрисконсулт от администрацията им, адвокат, писмено упълномощен от заявителя, притежателя или искателя, както и лице, което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от заявителя, притежателя или искателя. (4) След публикацията по чл. 41 всяко лице има право да получи достъп до заявката за нов сорт растения или порода животни, така както е подадена. (5) Всяко лице има право на информация за данните, съдържащи се в досието на сорта растения или породата животни, които подлежат на вписване. вписване. (6) Трети лица, по отношение на които са вписани допустими от закона обстоятелства, имат право на достъп само до документацията, въз основа на която е извършено вписването. (7) Правото на достъп до досие на нов сорт растения или порода животни включва правото на оправомощените по този закон лица да се запознаят и да получат копия от всички материали и документи, които се съхраняват в съответното досие, с изключение на вътрешноведомствените документи по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за марките и географските означения. (8) Редът за предоставяне на достъп до досиетата на сортовете растения или породите животни и за получаване на справки или извлечения от регистъра се определя с инструкция на председателя на Патентното ведомство.“ Комисията подкрепя

Патентното ведомство поддържа за всяка топология досие на хартиен и електронен носител, което включва цялата документация по регистрацията и последващите вписвания. (2) Право Право на достъп до досието на топологията имат заявителят, притежателят, представителят им по индустриална собственост, юрисконсулт от администрацията на заявителя или притежателя, както и адвокат, писмено упълномощен от заявителя или притежателя. Достъп до досието има и лице, което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от заявителя или притежателя. (3) След публикацията по чл. 29 всяко лице има право на информация за данните, съдържащи се в досието на топологията, които подлежат на вписване. (4) Трети лица, по отношение на които са вписани допустими от закона обстоятелства, имат право на достъп само до документацията, въз основа на която е извършено вписването. (5) Патентното ведомство не предоставя достъп на трети лица до материала, идентифициращ топологията, или до частите от него, определени от нейния притежател като търговска тайна, освен по разпореждане на съда, когато тези лица са страни в съдебен процес по заличаване на регистрацията или нарушаване на изключителното право. (6) Правото на достъп до досие включва правото на оправомощените по този закон лица да се запознаят и да получат копия от всички материали и документи, които се съхраняват в съответното досие, с изключение на тези по ал. 5 и на вътрешноведомствените документи по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за марките и географските означения. (7) Редът за предоставяне на достъп до досиетата и за получаване на справки или извлечения от регистъра се определя с инструкция на председателя на Патентното ведомство. 3. В § 1 т. 3 от допълнителните разпоредби се изменя така: „3. „Представител по индустриална собственост“ е лице, което е представител по смисъла на чл. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.“

Митническите органи прилагат мерки спрямо стоки под митнически надзор или митнически контрол, за които се предполага, че нарушават закриляно от този закон право, при условията и по процедурите на Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост,

г.). (2) Алинея 1 се прилага и спрямо стоки, независимо дали по отношение на тях е задействан митнически режим, които са открити в резултат на проверка, осъществявана от митническите органи при упражняване на правомощията им, на територията на Република При прилагането на мерките митническите органи събират такси за покриване на разходите по съхранението на стоките в размер, определен от Министерския съвет по реда на чл. 12 от Закона за митниците.“

Няма. Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията, за § 8,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става §13: „§ 13. Министерският съвет в 6-месечен 6-месечен срок от влизането в сила на закона приема подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. До приемането им се прилагат подзаконовите нормативни актове

моля на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде допуснат в залата господин Станимир Пеев – председател на Държавна агенция „Държавен резерв“.

и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерския съвет на 15 октомври На свое редовно заседание, проведено на 21 ноември 2019 г., Комисията по енергетика обсъди и гласува Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерския съвет на 15 октомври 2019 г. На заседанието присъстваха от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“: господин Станимир Пеев – председател, и госпожа Койна Харбова – началник-сектор „Правно-нормативно обслужване“. Господин Станимир Пеев – председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, представи мотивите към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

на Европейската комисия от 19 октомври 2018 г. за изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите. С предложените изменения и допълнения се акцентира върху актуализиране на позоваванията на Регламент (ЕО) № 1099/2008 относно статистиката за енергийния сектор. От съществено значение е въвеждането на определение за „нефтени продукти“, нова редакция на определението за „брутни вътрешни доставки“, и по-детайлното идентифициране на различните петролни продукти, които се включват при изчисляване на задължението за поддържане на запасите и при отчитане изпълнението на вече създадените запаси. Възприета е и представената промяна на Приложение 1 на Директивата, като методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите са представени по-ясно, а сумата на нетния внос на първичните компоненти се намалява с най-голямата от съответно представените три възможни величини. Преразгледани и прецизирани са текстовете, които се отнасят до изчисляване на нивата на запасите по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, които задължените лица трябва да създават и поддържат. При изчисляване на среднодневния нетен внос и вътрешно-общностни пристигания са включени видовете енергийни продукти, които се вземат предвид при изчисляване и определяне на нивата на запасите, като са включени всички енергийни продукти. Предложена е промяна в периода, в който задължените лица трябва да създават и поддържат индивидуално определените им нива на запаси така, както е посочено в Директивата за изменение; чрез тази промяна се осигурява по-дълго технологично време за задължените лица за организиране на изпълнението на задълженията им по Закона предложена възможност за по-гъвкава промяна от един вид запас в друг вид запас по Закона, с което се счита, че се създава по-рационална възможност за изпълнение на задълженията. В последвалата дискусия отношение взеха народните представители Валентин Николов, Димитър Бойчев и Рамадан Аталай. От страна на гостите се включиха представители на петролната и газова асоциация. В хода на дискусията беше решено в срока между двете гласувания на Законопроекта да се проведе работна група с представители на вносителите на Законопроекта, представители на заинтересованите асоциации и народни представители от Комисията по енергетика, която да прецизира текстовете в Законопроекта, така че да бъде създаден механизъм, работещ за всички заинтересовани страни. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване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

2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите. Предвижда се автоматично изчисляваният нетен внос и вътрешнообщностни пристигания, чрез софтуерния продукт на Европейската комисия, да бъде представян на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ от Националния статистически институт. При изчисляване на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания са включени видовете енергийни продукти, които се вземат предвид при изчисляване и определяне на нивата на запасите, като са включени всички енергийни продукти, посочени в Приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 г., и тежки горива при изчисляване по метода на нетния внос, при спазване изискванията на Директивата. цел предоставяне на технологично време на задължените лица за изпълнение на задълженията им по Закона, е предложена промяна в периода, в който трябва да създават и поддържат индивидуално определените им нива на запаси. Дава се възможност за по-гъвкава промяна от вид запас в друг, с което се цели по-голяма рационалност при изпълнение на задълженията. С допълнителните разпоредби на Законопроекта се актуализират позоваванията на Регламент (ЕО) № 1099/2008 относно статистиката за енергийния сектор и по-детайлно се разписват различните петролни продукти, които се включват при изчисляване на задължението за поддържане на запасите и при отчитане изпълнението на вече създадените запаси. От Асоциацията на търговците на битум и битумни продукти изразиха становище, че изпълнението на предвиденото със Законопроекта задължение за съхранение за всяко лице, което внася или произвежда битум, ще доведе до допълнително оскъпяване на продукта, съответно и на изграждането на всички национални инфраструктурни обекти. Те възразиха и срещу предвижданото поддържане на запаси за произведените и внесени количества битум за 2019 г., което на практика означава „влизане в сила на Закона със „задна дата“ и настояха за изключване на този продукт от обхвата на Законопроекта като се позоваха на практика от държава – членка на Европейския съюз. Председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Станимир Пеев заяви, че от 2017 г. битумът е включен като продукт акт на Европейския съюз и допълни, че с изменение между двете гласувания на Законопроекта ще се предложи поддържане на запаси в размер на 100% от друг вид

Стоян Мирчев попита: „Защо, ако държавата няма възможност да инвестира в изграждането на складове, изисква това от задължените лица?“ Народният представител Димитър Бойчев зададе въпрос: „Защо в хода на съгласувателната процедура не е взето предвид мнението на всички заинтересовани страни, за да бъде решен този проблем с бизнеса преди внасянето на Законопроекта?“ След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ 10, „против“ 7, без „въздържал се“ народен представител. Въз основа на гореизложеното

Доклад на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Имате думата за представяне на Доклада, уважаеми господин Николов.

дами и господа народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерския съвет на 15 На свое редовно заседание, проведено на 14 ноември 2019г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерския съвет на 15 октомври

методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите, наричана по-нататък „Директива за изпълнение“. Адресати по нея са държавите членки, които трябва да приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за хармонизирането на националното им законодателство с изискванията ѝ. С оглед на изпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС, Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, като отговорна институция за прилагането на този европейски нормативен акт, предприе съответните мерки и действия за изготвяне на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, с който да бъдат въведени в националното законодателство разпоредбите на Директивата за изпълнение. Поставен е акцент върху актуализирането на позоваванията на Регламент (ЕО) № 1099/2008 относно статистиката за енергийния сектор. От съществено значение е въвеждането на определението за „нефтени продукти“, нова редакция на определението за „брутни вътрешни доставки“ и по-детайлното идентифициране на различните петролни продукти, които се включват при изчисляване на задължението за поддържане на запасите и при отчитане изпълнението на вече създадените запаси. Възприета е и представената промяна на Приложение 1 на Директивата като методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите са представени по-ясно, а сумата на нетния внос на първичните компоненти се намалява с най-голямата от съответно представените три възможни величини. Прецизирани са текстовете, които се отнасят до изчисляване на нивата на запасите по Закон, които задължените лица трябва да създават и поддържат: - предвидено е автоматично изчисляваният нетен внос и вътрешно общностни пристигания чрез софтуерния продукт на ЕК за докладване на Генерална дирекция „Евростат“ към Европейската комисия относно достигнатите нива на запаси от нефт и/или петролни продукти да бъде представян на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ от Националния статистически институт; чрез промяната ще се избегнат отчетени различия между изчисленията, правени до момента от Агенцията, и тези на европейския софтуерен продукт; ще се постигне пълно съответствие по отношение на методите за изчисляване, които следва да се прилагат от държавите членки; - при изчисляване на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания са включени видовете енергийни продукти, които се вземат предвид при изчисляване и определяне на нивата на запасите, с включени всички енергийни продукти, посочени в Приложение А, Глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008г., и тежки горива при изчисляване по метода на нетния внос, съгласно изискванията на Директивата; чрез тази промяна се постига пълно съответствие с методите за изчисляване, представени в Директивата за изпълнение; променя се периодът, в който задължените лица трябва да създават и поддържат индивидуално определените им нива на запаси, така, както е посочено в Директивата за изменение, като се осигурява по-дълго технологично време за задължените лица за организиране на изпълнението на задълженията им; - след общественото обсъждане и проведени обществени консултации със заинтересовани лица е предложена възможност за по-гъвкава промяна от един вид запас в друг вид запас по Закона, с което се счита, че се създава по-рационална възможност за изпълнение на задълженията. Предложените промени ще доведат до изпълнение на задълженията на страната ни като пълноправен член на Европейския съюз, в областта на създаването и поддържането на запаси от нефт и нефтопродукти за минимум 90 дни, за случаите на затруднения и/или и/или значителни прекъсвания на снабдяването, в контекста на сигурността на доставките, попадащи в приоритетите на енергийните политики на Европейския съюз и спазване на изискванията на правото на Европейския съюз. При проведеното обсъждане се дискутира дискутира и предложи създаването на нов чл. 21а, регламентиращ случаите на форсмажорни обстоятелства и необходимост от избягване и/или снижаване на риска от прекъсване на производствения процес, при които задължените лица да могат да извършват замяна, без разрешение по предложения в Законопроекта чл. 21, ал. 16, само ако са възникнали в неработен ден, за срок не повече от 10 календарни дни. В рамките на деня, в който е извършена замяната задълженото лице уведомява писмено председателя на Агенцията и прилага всички изискуеми документи. Предложено беше и създаването на ал. 3 в чл. 68, където се определят размерите на глобата и имуществените санкции при нарушение на чл. 21а. Господин Емил Димитров заяви, че подкрепя направените предложения на заседанието и пое ангажимент да ги внесе между първо и второ гласуване на Законопроекта. В дискусията взеха участие и народните представители Стефан Бурджев, Кольо Милев и Христиан Митев. След обсъждането и проведеното гласуване: с 10 гласа „за“, 1 глас „против“ и 6 гласа „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерския съвет на 15 октомври Благодаря Ви, уважаеми господин Николов. Последният доклад е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Имате думата, уважаема госпожо Мехмедова. ДОКЛАДЧИК ИМРЕН МЕХМЕДОВА: Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, на Вашето внимание представям Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове: „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерския съвет на 15 октомври 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 20 ноември 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, внесен от Министерския съвет. Законопроектът представиха господин Станимир Пеев – председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, и госпожа Койна Харбова – началник- сектор „Правно-нормативно обслужване“ в същата агенция.

на задълженията по отношение на запасите. Срокът за нейното транспониране е 19 октомври 2019 г. Вносителите посочват, че Законопроектът има за цел да прецизира и детайлизира определени разпоредби в сега действащата законова уредба, които пораждат редица административни и правни проблеми, от една страна, към субектите на Закона, а от друга, към контролните органи. Като такива проблеми вносителите посочват: неизпълнението от страна на задължените лица по чл. 17 ал. 1 и 2 от Закона за създаване и съхраняване на определените им с административен акт запаси;

провелата се дискусия бяха обсъдени съдържателни несъответствия между оценката на въздействието, прилежаща към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, и мотивите към същия Законопроект, която се изразява в позоваване на погрешната директива. От страна на вносителите бе поет ангажимент за разглеждане на конкретния случай и отстраняване на несъответствията. В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 2 гласа „за“, 2 гласа „против“, и 2 гласа „въздържал се“ на Народното събрание да не приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, №

но все пак, да кажем няколко изречения, защото чухте три доклада. В единия от трите доклада се оказа, че не приемат Законопроекта, което е смущаващо. Смущаващо е, че Директивата, която трябваше да бъде транспонирана чрез този законопроект, трябваше да е приключила Затова, колеги, молбата ми е да приемем този законопроект на първо четене, за да нямаме съответните санкции, които вече са тръгнали от Европейската комисия. Това обаче не означава, че не трябва да кажем за притесненията, които имаме по този законопроект. Един законопроект, който наистина е съставен, но има ред безсмислици. От този законопроект са недоволни както вносителите, така и тези, които по една или друга причина трябва да създадат онези 90 дневни запаси, които са необходими при тежки извънредни ситуации за България. Притеснително е нововъведението, с което трябва веднага от Министерския съвет или от Министерството да се изисква дерогация за битума, иначе магистралите, които ще строим, ще се окажат двойно по-скъпи, отколкото са сега. Особено изискванията и предложенията за замяна на запаса на един вид гориво с друг вид – онова, което предлагаме в момента на производителите, и производителите имат определени претенции в тази насока. Затова взех думата, господин Председател, не толкова да оплюя самия законопроект, да изразя загриженост, че трябва да сме в крак със законодателството, за да нямаме санкции от Европейския съюз. Същевременно не трябва да бъдем принудени да приемем такива недомислици, чрез които да повишим цената и на горивата, и на

четене за даване на съответните предложения, за да може Народното събрание, създавайки една работна група начело с

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерския съвет

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Взимам процедура по начина на водене, господин Председател, и се обръщам към Вас. Извинявайте, но имахме заявено желание за изказване. Дадохте възможност на колеги да се изкажат, а съответно не дадохте възможност на нас. Имахме да кажем нещо съществено, което касае Законопроекта, предложения, с които с които щяхме да убедим колегите, които акцентираха в своето изказване какви са проблемите на Законопроекта, предложения, които да направим между първо и второ четене. Затова мисля, че не е правилно да давате възможност на едни колеги да се изказват, а други да ги ограничавате. Благодаря, уважаеми господин Бойчев. Да, имате основание. Наруших Правилника. Господин Аталай, съжалявам! Това беше заради изключението, което направих. Няма да го позволя втори път. За свое оправдание само – аз действително изчаках достатъчно дълго всички, които са в залата. Господин Аталай влезе след това. Заповядайте, господин Стоянов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение, съгласно Правилника за организацията за удължаване на срока между първо и второ четене на три седмици, за да може работната група да изчисти всички спорни въпроси. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоянов. Подлагам на гласуване направеното предложение. (Реплики.) Отменете гласуването.

№ 902-02-27, внесен от Министерския съвет на 12 ноември 2019 г. На редовно заседание, проведено на 21 ноември 2019 г.,

Законопроектът беше представен от Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката. Извършването на преглед на инвестиционната политика на страната ни е задължително условие за членството ни в ОИСР и необходимо условие за присъединяване към Декларацията на ОИСР относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия, което предшества присъединяването ни. Целта на прегледа е да се привлекат повече чуждестранни инвестиции, които да доведат до икономически растеж и устойчиво развитие на страната ни. Етапите на прегледа са: организационен, създаване на работна група, която ще предоставя информация по въпросници, предложени от ОИСР и предоставяне на въпросниците на контактните лица от българска страна, за да се подпомогне Секретариатът на ОИСР при извършване на прегледа. Споразумението съдържа клаузи, регламентиращи финансови задължения за Република България – в размер на 300 000 евро и уреждане на евентуални спорове между България и ОИСР в Постоянен арбитражен съд в Париж. Това налага ратифицирането му със закон. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 15 народни представители, без „против“ и „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

Следващият доклад е на Комисията по бюджет и финанси. Госпожо Илиева,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, ще Ви запозная с „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, № 902-02-27, внесен от Министерския съвет на 12 ноември 2019 г. На редовно заседание, проведено на 21 ноември 2019 г.,

внесен от Министерския съвет на 12 ноември 2019 г. Законопроектът беше представен от господин Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката. Извършването на Преглед на инвестиционната политика на страната ни една от задължителните стъпки по пътя на членството на България в ОИСР и е необходимо условие за присъединяване на България към Декларацията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия, което предшества присъединяването. Целта на прегледа е да мобилизира повече частни инвестиции, които да подпомогнат икономическия растеж и устойчивото развитие на страната и да допринесат за икономическото и социално благоденствие. Прегледите на инвестиционната политика, извършвани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, представляват анализ на инвестиционните тенденции и политики, с цел да се установи дали дадена държава спазва принципите, споделяни от държавите – членки на ОИСР. Освен това ще даде и възможност страната ни да почерпи опит от държавите с най-добри икономики в света, което, от своя страна, ще подпомогне реформите във всички сектори на социално-икономическия живот на България и ще изпрати позитивно послание към инвеститорите за стабилността на икономиката и финансовата система. Извършването на прегледа е на стойност 300 000 евро и ще се финансира чрез средства, осигурени от бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. Споразумението като международен договор съдържа клаузи, регламентиращи финансови задължения за България и уреждане на евентуални спорове между България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Постоянен арбитражен съд в Париж, Франция, което налага след сключването му Споразумението да бъде ратифицирано със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията. След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: Със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, № 902-02-27, внесен от Министерския съвет на 12 ноември 2019 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Илиева. Доклад на Комисията по правни въпроси. Госпожо Иванова, Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга, № 902-02-27, внесен от Министерския съвет на 12 ноември 2019 г. На редовно заседание, проведено на 21 ноември 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед

На заседанието присъства от Министерство на икономиката госпожа Елена Пищовколева – директор на дирекция ,,Насърчителни мерки и проекти“. Законопроектът беше представен от

приема да извърши Преглед на инвестиционната политика и бизнес климат в страната ни, като целта на прегледа е създаването на условия за членството на Република България в Организацията за икономическо сътрудничество и оценка. Тя добави, че след ратифициране на Споразумението ще бъде създадена работна група в Министерството на икономиката, която да подпомогне процесите и да разпредели работата по изготвянето на оценката от екипа на Организацията за икономическо сътрудничество и оценка. Госпожа Пищовколева уточни, че прегледът на инвестиционната политика, представлява доклад за инвестиционните тенденции и политики, въпроси от публичното управление и други отрасли, като след изготвянето му страната ни ще почерпи опит държавите с развити икономики и ще изпрати позитивно послание към потенциалните инвеститори. Споразумението предвижда изготвянето на експертен анализ и ангажираността на различни ведомства,

В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 18 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга, № 902-02-27, внесен от Министерския съвет нa 12 ноември 2019 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Иванова. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение

друга, № 902-02-27, внесен от Министерския съвет на 12 ноември 2019 г. да бъде приет и на второ гласуване, тъй като и по време на обсъждането на първо гласуване не бяха направени предложения за изменение и допълнение на Законопроекта.

Предложението е прието. Моля, представете за второ гласуване.

от друга страна, сключено чрез размяна на писма, подписани на 18 септември 2019 г. в София и на 2 октомври 2019 г. в Париж. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на четири въпроса от народните представители Георги Михайлов и Десислав Тасков – два въпроса; Валентина Найденова и Десислав Тасков; Георги Йорданов и Георги Михайлов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на шест въпроса от народните представители Любомир Бонев, Николай Иванов, Дора Янкова, Васил Антонов, Георги Гьоков и Манол Генов. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров. 4. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на два въпроса от народните представители Иван Ченчев, Александър Симов, Чавдар Велинов, Нона Йотова и Анастас Попдимитров; Кристина Сидорова и Александър Симов; и на едно питане от народния представител Антон Кутев. 5. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на два въпроса от народните представители Михаил Христов и Милко Недялков. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Йорданов. 7. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на три въпроса от народните представители Кристина Сидорова, Георги Гьоков и Славчо Атанасов; и на едно питане от народния представител Дора Янкова. 8. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще отговори на един въпрос от народния представител Антон Кутев.

Екатерина Захариева на един въпрос с писмен отговор от народния представител Кристиан Вигенин; - министърът на вътрешните работи Младен Маринов на един въпрос от народния представител Кристиан Вигенин; - министърът на околната среда и водите Нено Димов на три въпроса с писмен отговор от народните представители Валентина Найденова; Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; и Николай Иванов и Лало Кирилов; - министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на един въпрос от народния представител Георги Гьоков; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на два въпроса с писмен отговор от народния представител Лало Кирилов; и на едно питане от народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков; министърът на енергетиката Теменужка Петкова на един въпрос от народния представител Елена Пешева; - министърът на икономиката Емил Караниколов на два въпроса от народните представители Никола Динков и Виолета Желева; и Димитър Данчев; - министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на един въпрос от народните представители Никола Динков и Виолета Желева; Желева; - министърът на културата Боил Банов на два въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков и Лало Кирилов. Следващо редовно пленарно заседание на 29 ноември 2019 г. от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.